konstatujem da sednici prisustvuje 68 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 92 narodna poslanika.Pitam da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu poslanik Vesna Ivković. **Vesna Ivković** Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, zdravlje stanovništva je veoma važna društvena kategorija, jer samo zdrav čovek može dati doprinos svojoj porodici i društvu u celini.Za

Tu mislim kako na proizvodnju tako i na promet iste.Zakonska i podzakonska akta daju dobre osnove za unapređenje kvaliteta proizvodnje poljoprivrednih proizvoda mleka i mesa, ali se ipak uočava praznina u njihovom sprovođenju. Poznato nam je da se u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda veoma često koriste nedozvoljene količine pesticida, da se veoma često ne poštuje karenca, ono što, nažalost, dovodi do pojave takvih proizvoda na tržištu, na pijacama bez dovoljne kontrole.Ono što treba pohvalite jeste da su Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo uložili velike napore da je tokom prošle godine sa radom počela Nacionalna referentna laboratorija za kontrolu mleka, ali i laboratorije za kontrolu hrane i fito laboratorija sa bankom biljnih gena.U

što je posebno važno, jeste da u laboratoriji za kontrolu kvaliteta hrane postoji akreditovana metoda za kontrolu malina na prisustvo Norovirusa. Ova kontrola je posebno bitna za naše malinare, jer je upravo prisustvo Norovirusa bio čest problem i glavna prepreka prilikom izvoza maline.Ovom prilikom želela bih da uputim pitanje ministru poljoprivrede, ministru zdravlja i ministru trgovine, turizma i telekomunikacija. Ministra zdravlja bih pitala - da li Republika Srbija ima dovoljan broj sanitarnih inspektora, a ministra poljoprivrede i ministra trgovine - kako se kontroliše kvalitet i bezbednost hrane koju uvozimo i koja se nalazi na našem tržištu? Zahvaljujem.

sam se malo udubio u pitanje pošto ovo postavljam pitanje i ranije i sada su vam ponoviti.Konačno, svedoci smo da u ovom prethodnom periodu prethodnih nekoliko godina, velika tema je i rad na zadrugarstvu na promociji drugarstva, na stimulaciji zadrugarstva za potrebe svih naših ljudi koji žive na selu i od sela, gde smo i na Odboru za poljoprivredu, gde je predsednik Odbora Marijan Rističević zajedno sa svima nama više puta govorio o problemima vezano konkretno za zadrugarstvo, gde smo više puta zvali i ministra nadležnog za zadrugarstvo, za regionalni razvoj da zajedno sa nama razmotri određene pravce razvoja u zadrugarstvu, neke sugestije, dobronamerne sugestije. Na Odboru smo postavili i nekoliko pitanja, a i sam predsednik Odbora Marijan Rističević je postavio pitanje unazad, mislim, više od mesec dana da se vidi, pošto smo stvarno prethodnih godina bili veliki zagovornici, dosta je sredstava odvojeno za zadrugarstvo, pitanja su bila usmerena ka tome koliko je zadruga dobilo u prethodnih nekoliko godina sredstava, matične brojeve tih zadruga i odakle su te zadruge, odnosno mesto odakle su te zadruge.Inače, mogu još jednom da podsetim sve prisutne da je zadrugarstvo jedini način i jedina šansa kroz stimulaciju zadrugarstva da se razvije poljoprivreda. Sela su nam mahom stara, najvećim delom su stara gde nemamo dovoljan broj ljudi koji rade određene radnje konkretno vezano za poljoprivrednu proizvodnju, proizvodnju kukuruza, pšenice, da li je to stočarstvo, da li je to ratarstvo, da li je to proizvodnja lekovitog bilja ili nečeg drugog, sva ta roba, svi ti proizvodi moraju biti sada kroz zadrugarstva udruženi da se može obezbediti lakši plasman za te proizvode. Sa druge strane, to je borba protiv sive ekonomije.Još jedno od mojih pitanja, pošto pošto smo ranije govorili da će Ministarstvo privrede, odnosno Nacionalna služba za zapošljavanje imati mogućnost da kroz program zadrugarstva da i pomoć da se direktori zadruga ili ovlašćena lica u zadrugama, stručni ljudi u zadrugama kao što su inženjeri poljoprivrede, veterinari, zaštitari u poljoprivrednoj proizvodnji, da se tim ljudima može obezbediti do dve godine i da ti ljudi u toj zadruzi mogu da sutra svojim radom, angažovanjem poboljšaju uslove da donesu novo znanje, jer smo svedoci koliko znanja toliko imanja.Zbog toga je bitno da Ministarstvo privrede i Nacionalna služba za zapošljavanje obezbede sredstva da u novim zadrugama ili postojećim zadrugama se postave stručni ljudi, stručni kadrovi i na taj način sutra da mi obezbedimo bolje uslove za rad, bolje privređivanje i kvalitetniju i veću proizvodnju u bilo kom segmentu poljoprivredne proizvodnje.Mislim da je to veoma bitno. Sa druge strane, strane, i prošli put sam govorio pošto Zadružni savez Srbije je sada veoma aktivan sa svojim zadrugama, regionalnim zadružnim savezima, koji je veoma aktivan, obilazi zadruge, pomaže u određenim stvarima, čak zagovaraju da određene stvari budu urađene na način kako to treba da bude, ali veći deo takvih njihovih predloga ispali su loši.Konkretno, Zadružni savez južne Srbije, to je regionalni zadružni savez, ima nekih problema, gde je dolazilo do smene rukovodstva. Sekretar

sugestije dostavljane i nadležnim državnim organima.Mene interesuje – da li Zadružni savez Srbije ima argumenata i mogućnosti da preko svog predsednika, odnosno njegovih upošljenika može da utiče na regionalne zadružne savezne da biraju svoje organe i da li on ima učešće u tome da regionalni zadružni savezi budu još aktivniji?Mislim da svi mi koji smo ovde u Skupštini Srbije, svi mi koji se bavimo javnim poslom treba da budemo mnogo aktivniji, da znamo u svakom pogledu da li zadruge koje su formirane, koje su dobile sredstva

Zahvaljujem.Dobio sam odgovor od Ministarstva trgovine na jedno od mojih poslaničkih pitanja koje se ticalo ove najavljene uredbe o zabrani uvoza automobila sa neadekvatnim standardima motora, koja je dosta uznemirila građane, jer većina, kao što je poznato, automobila u Srbiji su ti sa „euro 3“ i nižim standardom.Poenta je u tome da u odgovoru Ministarstva trgovine, da ne ulazim u detalje, ljubazno piše i odlučno i jasno da nema, da nije u toku priprema ove uredbe, ali isto tako da su oni nadležni za nju tek nakon konsultacije ili elemenata koje dobiju od drugih ministarstava.Znači, uredba, zvaničan odgovor, ja sam tako i pitao, glasi da ta uredba još nije u još nije u izradi, ne da nije spremljena, nego nije još ni u procesu izrade. Zato bih ja proširio moje pitanje, odnosno prosledio i Ministarstvu ekologije i saobraćaja i finansija, pošto su sve to koja bi trebala da se oglase i kažu svoj stav u vezi sa ovom eventualnom uredbom o zabrani tzv. polovnjaka, odnosno o podizanju standarda, obaveznog standarda motora za polovnjake koji se uvoze.Dakle, i ekologije se tiče, jedna je od njih i saobraćaja i Ministarstva finansija li je uopšte u planu ta izrada te uredbe ili je to bilo samo opet dizanje, skretanje pažnje javnosti ili se čeka da prođu izbori, pa tamo onda od sredine godine, kao što se obično neke neprijatne stvari pomeraju uvek za posle izbora.Moje

gospodinu Đuriću da ga podseti na obavezu da se odgovara na poslanička pitanja. Dakle, većina institucija to čini, a tiče se njegove izjave povodom ove uspostave, odnosno pisma o namerama o uspostavi avionske linije između Prištine i Beograda gde je on, prvo tek na sam dan objavio da će takvog sporazuma biti, dakle, srpska javnost je tu bila potpuno neobaveštena, a onda sada dan nakon potpisivanja tog sporazuma, koji je izazvao veliku pažnju i u regionu, pa i u svetu, ako mogu da kažem,

lično, svojim tvitom predsednik SAD, Donald Tramp, ako se lično oglašava generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg povodom te najave, dakle, nije čak ni sporazum, nego samo pismo o namerama da bi trebala da se uspostavi ta linija, da prisustvuje potpisivanju savetnik za nacionalnu bezbednost, predsednik SAD i svi naniže, dakle, savetnik, specijalni izaslanik Grener.Dakle, mnogo je tu bilo važnih učesnika da bi se stvar mogla svesti pod priču o pukom ekonomskom aranžmanu, uzimajući ono kad smo rekli prevoznik je nemačka kompanija, opet nekog ekonomskog profita za nas i nema.Moje pitanje glasi za Kancelariju, odnosno za predsednicu Vlade ukoliko gospodin Đurić se opet ne oglasi - kako je moguće da tako važna stvar prođe ispod radara javnosti? Ako je sporazum dobar, zašto se onda o njemu mnogo više ne govori? Zašto nema specijalnih emisija, zašto nema objašnjenja zašto je to tako dobro za državu Srbiju?

Vukanac iz Crvenke devet meseci čeka potrebnu terapiju, jer boluje od spinalne mišićne atrofije? Od aprila prošle godine leži na odeljenju intenzivne nege dečije bolnice u Novom Sadu i nikako da uđe u program dobijanja leka koji zaustavlja progresiju te njene bolesti.Naime, od jula 2018. godine ovaj lek je u Srbiji dostupan o trošku države posredstvom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i zasad ga dobija 28 pacijenata u našoj državi.Unini roditelji navode da se sastanak lekarskog konzilijuma, koji odobrava primenu ovog leka, iz njima nepoznatih razloga neprestano odlaže. Pitam ministra Lončara – zašto?Una Lukanac trenutno je jedino dete obolelo od SMA tipa 1. u našoj zemlji koja ja na respiratoru i ne prima terapiju. U novembru prošle godine, kada se konzilijum poslednji put sastao, rečeno je da je Una kandidat za dobijanje leka, ali su njeni lekarski nalazi bili stari, pa je trebalo da se obezbedi novi. To su njeni roditelji i učinili, poslali su sve ono što je bilo potrebno od te lekarske dokumentacije u Beograd, ali ponovo počinje agonija sa odlaganjem i izgovorima i Una već mesecima ne dobija određenu terapiju, a život joj visi visi o koncu.Pitam ministra – šta se dešava i kada će Una konačno dobiti lek koji će joj na neki način spasiti život u budućnosti?Drugo pitanje postavljam pitanje ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću i pitam ga – da li je moguće da Srbija ne može da proizvede kvalitetnu pšenicu, zašto naše brašno ne valja i zašto imamo nekvalitetno seme?Srbija je u 2019. godini više nego udvostručila uvoz hleba i pekarskih proizvoda, pa je bilo uvezeno oko 6.000 tona svežeg hleba, peciva,

da uglavnom onaj hleb koji kupuju je vruć, ali da taj hleb nije ispečen u našoj državi, nego šleperima stiže smrznuti hleb i onda se priprema u našim prodavnicama. Iz godine u godinu, pšenica iz naše države se sve manje seje, uglavnom zbog cene. Troškovi proizvodnje su veći nego što paori mogu da zarade. Cena je prošle godine, 2019. godine bila 18 dinara za kilogram i to je jako malo u odnosu na rad i u odnosu na ono koliko se ulaže u proizvodnju pšenice.Pitam ministra Nedimovića –zašto je Vlada Srbije donela Uredbu o uvozu pšenice bez carine, na zahtev mlinara? Koliko će inostrane pšenice ući u našu državu u 2020. godini i po kojoj ceni? Zašto naša pšenica nije dobra? Uredba o uvozu će nesumnjivo spustiti cenu domaće pšenice, kojom ratari nisu bili zadovoljni ni prošle godine i da li Vlada misli do kraja da uništi naše ratare? Da li će Ministarstvo pomoći u 2020. godini i nadalje našim ratarima da bi mogli da proizvode kvalitetnu pšenicu da bi dobili kvalitetno seme?

masovno javljaju, i dalje zabrinuti zbog divljanja javnih izvršitelja po Srbiji. To što ste vi pre nekoliko meseci najavljivali da će stanje da se sredi, da će biti manje naknade itd. ispostavilo se da je to apsolutno obmana javnosti i da ste to radili samo zato što smo mi srpski radikali podneli nov predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju i što smo taj naš predlog potkrepili sa više od 100.000 Srbije.Upravo ti ljudi koji su nam dali potpise čudom se čude, kažu – kako je moguće da Vučić i ovi njegovi slušaju svakog činovnika iz EU, kojeg put nanese kroz Beograd i koji dolazi da im zadaje zadatke, slušaju ove antisrpske nevladine organizacije, a ne pada im napamet da stave na dnevni red naš predlog zakona koji je potpomognut sa više od 100.000 100.000 građana, koji su nezadovoljni stanjem sa izvršiteljima u Republici Srbiji?Šta se dešava u poslednje vreme, ono o čemu nas ljudi obaveštavaju?

Ljudima koji su imali neke privatne radnje, koje su odjavili pre četiri, pet, šest godina sada dolaze rešenja javnih izvršitelja, naplaćuju im nešto, niko živi ne zna šta,

sve uredno završila i sada joj javni izvršitelj traži da naplati 180.000 dinara na ime isticanja firme na tih prethodnih godina kada uopšte nije radila ta njena radnja.Pogrešni računi, dešava se, i to imamo jednu svežu informaciju. Čovek je „Telekomu“, porodica je „Telekomu“ uplatila na ime nekih zaostalih dugova oko 32.000 dinara i to je navodno otišlo na pogrešan račun. „Telekom“ kaže – mi nemamo ništa s tim, to je u nadležnosti izvršitelja, a izvršitelju ne pada na pamet da uradi bilo šta da bi… ne žele ni da prihvate dokaz te porodice da su zaista uplatili taj dug od 32.000 zato što izvršitelj mora da naplati svoju naknadu, nagradu kako oni to zovu.Evo, imamo slučaj, recimo, osnovnog duga od 4.200 dinara na ime neka tri računa koji je plaćen preko izvršitelja, 18.200 dinara.Najnoviji biser je ono što se desilo porodici Zdravković, Ljubinki i Branislavu u Leskovcu. Aleksandra Antić, izvršitelj, je, zamislite, pogrešila adresu. Dužnik je bio njihov sin koji živi u istoj kući, ali na drugoj adresi, na drugom kućnom broju. Oni su lepo došli, gospođa Ljubinka je bila sama u kući, nije mogla da se izbori sa tom Aleksandrom Antić, odnela je mnogo vredne stvari, odnela joj je neki rustični nameštaj, nešto što zaista ta Aleksandra Antić nije umela ni da proceni koliko to zapravo vredi.Ovaj uvod je uvod u pitanje predsedniku Narodne skupštine, zašto Narodna skupština nije razmatrala predlog SRS, Predlog zakona Predlog zakona o izvršnom postupku i obezbeđenju? Zašto Narodna skupština ne želi da čuje glas više od 100.000 Srbije?Takođe pitanje, zašto Gospođa Gojković nije ovaj naš predlog dostavila Vladi Republike Srbije, pa da vidimo kakav je stav Vlade Republike Srbije prema tom našem predlogu i kakav je generalno odnos Narodne skupštine, skupštinske većine, Vlade Republike Srbije, generalno vlasti u Srbiji prema građanima Republike Srbije, jer zanemariti više od 100.000 potpisa građana je nešto što nije u skladu sa demokratskim principima. Hvala.

radi.Mislim da čak ni to nije prepreka da pošaljemo Vladi i da se ona izjasni o predlogu, a posle da vidimo da li može predlog, jel ispunjava inicijativu, tu se apsolutno slažem.Pošto ste mene pitali kakav je moj stav, ja sam za da se raspravlja o vašem predlogu zakona i da vidimo čime sve građani Srbije nisu zadovoljni konkretno sa radom izvršitelja i čuli ste moje diskusije kada smo govorili o izmenama i dopunama.Reč Hvala predsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, danas postavljam pitanje instituciji u državi koja gotovo ništa ne radi kako bi se građani Srbije osećali sigurnije, bezbednije i kako bi videli da zaista ta institucija radi posao koji treba da radi.To je tužilaštvo u Srbiji i tužilac Zagorka Dolovac. Njoj sam postavio bezbroj puta pitanja, pa postavljam i danas ponovo neka pitanja, ima nekih novih, a to je šta je urađeno povodom slučaja pretnje smrću Jovanu Kneževiću, direktoru čuvenog „25. maja“ i napadu na Gavrila Kovačevića u Zemunu? Obojica su članovi i lokalni funkcioneri SNS.Postavlja

od glava koja sede u jednom delu opozicije okupljene oko tajkuna i kriminalca Dragana Đilasa? Da li te glave tih ljudi, koji časno, pošteno i odgovorno obavljaju svoj posao u lokalnim samoupravama, manje vrede od onih ljudi i kriminalaca koji su oko Dragana Đilasa? Pitam to Zagorku Dolovac.Voleli bi građani Srbije nekad i da je vide, da znaju kako ta osoba izgleda, pa da nam odgovori da li dolazi uopšte na svoj posao, da li čita pitanja koja joj postavljamo, da li se bavi svojim poslom, ili samo podiže platu.

Da li se to meri u tvitovima koje treba da napišu Đilas, Marinika, Boško i ostale psihopate iz Saveza za Srbiju? Da li se to meri brojem pretnji koje treba da upute smrću predsedniku Republike? Da li se to meri brojem cevi koje treba da se stave na usta nekome iz SNS?Dokle će više SNS?Dokle će više tužilaštvo, Zagorka Dolovac da ćute? Dokle će na svaku pretnju da kažu – nema elemenata, nećemo da postupamo po tome, neće biti nikakve istrage. Dokle to tako ide? Dokle će da se ćuti na ono što je radio Marko Bastać na opštini Stari Grad? Dokle će da se ćuti da te kese koje je stavljao svom kumu i ko zna kome sve još će da ispliva da je stavljao te kese?Kakva se poruka tako šalje društvu? Jel se to šalje društvu poruka da međusobno jedni drugima treba da u političkim debatama upućujemo pretnje smrću, da treba da se razbijaju glave i nikom ništa, niko za to nikada neće da odgovara zato što tužilac ima dugove koje treba da vrati onima koji su je izabrali svojevremeno. se tako odužuje građanima Srbije? Tako što oni treba da se osećaju nebezbedno? Tako što treba da strahuju za živote svoje onda kada podržavaju vlast, onda kada podržavaju ljude koji odgovorno rade svoj posao, koji rade se da bi se u Srbiji živelo bolje, stabilnije, sigurnije?Kako se izbori bliže, ja očekujem da će njihove ludorije da se nastave. Marinika i njene kokoške, koke nosilje, šta već, i ostale će sve više da lude kako se datum izbora bude približavao. Čim budu saznali datum izbora, očekujem da to ludilo kulminira.

sve.Srbija je preživela različite agresore spolja, ali se bojim da kada bi se takvi kao što su Đilas, Boško, Marinika i ostali, dočepali ponovo kase i vlasti, da Srbija to ne bi preživela. Srbija će, naša je poruka, da preživi i koke, i Marinike, i Boška, i kao vrh te cele tajkunsko kriminalne piramide, i Dragana Đilasa će da preživi, i neće je okupirati lopovi, kriminalci i tajkuni, nego će Srbija nastaviti da se razvija predvođena predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, a neka se zapita Zagorka Dolovac da li joj ide ovo na obraz i na čast to što radi Srbiji danas. Hvala.

reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.Primili ste amandmane koje su predložili poslanici i Odbor za kulturu i informisanje.Primili ste izveštaje nadležnih odbora, mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslanika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na

na drugi način formulišemo ovo što ste vi ovde predvideli. Nema tu neke velike razlike, ali čini am se da smo to malo sveobuhvatnije uradile. Želimo da skrenemo pažnju i to smo sve ove dane kroz raspravu činili da je utisak da se u Srbiji, a bogami i u onima koji su vlast, pri tom ne mislim konkretno na vas ministre, nekako nedovoljno tretira kultura u onom pravnom smislu, najširem smislu reči kultura.Složićete se kultura nije samo neka izložba, samo neki koncerti itd, postoje mnogo važnije za nacionalne interese, mnogo važnije stvari na koje bi trebalo u okviru vašeg ministarstva povesti računa. Naravno zato su potrebna i određena sredstva, ali mi sada živimo u Srbiji koju vi iz kažete da smo u fazi blagostanja, pa onda više ne može niko da da nema dovoljno sredstava za tako nešto. Veliki broj naših velikana iz istorije još uvek nisu objavljena sabrana dela za mnoge od njih. Ne znam da li znate ministre, recimo u crkvi Svetog Marka u tavanskom prostoru postoji ogroman fundus rukopisa, neobjavljenih dela koja su od tolikog

nešto.Predsednik naše stranke je kada se raspravljalo o budžetu prošle godine, tražio od Vlade Republike Srbije, od vlasti, da se u ime zahvalnosti štampaju sabrana dela Petera Handkea. Vi ste rekli pre dva dana da ćete to uraditi, da već razgovarate sa „Službenim glasnikom“ i to je svakako nešto što je dobro. Dobro iz više razloga. Dobro zato što ste razumeli da je veoma važno da se Srbija svojim prijateljima na određen način oduži. I ovo jeste način. S druge strane važno je zato što ste pokazali da se ministar koji je spreman da čuje i glas opozicionih narodnih poslanika, kada su u pitanju poslanici SRS.Mi možemo bez imalo možemo bez imalo skromnosti da se pohvalimo da su naši predlozi uvek državotvorni, uvek od opšteg interesa i da nam je žao što svi ministri nemaju takvo razumevanje kao što ste pokazali vi. Sada dodatno ministre, evo da vam skrenem pažnju, možda ste i o tome razmišljali, ali povedite računa kada budete pregovarali o štampanju sabranih dela našeg prijatelja Petera Handkea da to bude na ćiriličkom pismu. Hvala.

grupe.Uvažavam predlog kolega iz SRS, uvažavam njihovo političko delovanje kao opozicione političke opcije, za razliku ostalih predstavnika opozicije. Oni su uvek tu da ponude alternativu, da ponude svoje predloge. Naravno na predstavnicima ministarstva je i na ministru je opredeli koliko su ti predlozi prihvatljivi i koliko mogu biti uvršteni u zakon o kojem govorimo.Gospodine ministre uz sugestiju da razmotrite još jednom amandmane kolega iz SRS, ja bih iskoristio danas priliku, priliku, nemojte me pogrešno shvatiti, ali nekako se retko viđamo ovde u parlamentu i imamo priliku da razgovaramo i o ostalim važnim temama. smo rekli u uvodnom izlaganju da će poslanički klub SPS podržati zakonske predloge o kojima govorimo i o kojima danas vodimo raspravu u pojedinostima, ali vi ste, naravno, pored vaša oblast je i informisanje.Želim danas nešto i o tome da porazgovaramo, jer kažem neretko imamo priliku da o tome govorimo ovde u parlamentu. Najpre Najpre želim da vam kažem da, na žalost, ne znam koliko ste upoznati, ali tokom jučerašnjeg dana jedan deo opozicije je na žalost još jednom ovde u parlamentu, u skupštinskom holu pokazao svoje pravo lice pravo lice i nama je kolega Srbislav Filipović o tome govorio i započeo tu priču.Nama je jasno da postoji njihova mržnja prema Aleksandru Vučiću, prema Ivici Dačiću, ali nam nije jasno da neko može mrzeti svoju državu i da može mrzeti svoj narod. Jasno nam je i to da sve vreme pokušavaju da se predstave kao opozicija, mada im to jako teško ide. Nama je potpuno logično, kao što sam rekao ono što rade kolege iz SRS da budete opozicija vladajućoj koaliciji, ali nam nije logično i prirodno da budete opozicija svojoj državi i nije nam logično da budete opozicija svojim građanima.Opet je tokom jučerašnjeg dana ovde iz skupštinskog hola, a reću ću kasnije zašto je to važno i zašto to navodim na samom početku, dovedena u pitanje diplomatska aktivnost Srbije, koju vode predsednik Srbije i ministar spoljnih poslova, kada je reč o povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. To je državni projekat koji je doneo rezultate, a sada se postavlja pitanje, da li tu akciju treba da podsetim, pre svega, za rad javnosti, projekat koji je doneo rezultate pre nego što se počelo sa diplomatskom aktivnošću, proglašena je jednostrana aktivnost Kosova i Metohije, apsolutno nas niko ništa nije pitao, 113 država je prihvatilo jednostranu proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, a zahvaljujući diplomatskoj aktivnosti predsednika Srbije, ministra spoljnih poslova, Vlade Republike Srbije, danas je ta cifra 93 države unutar Saveta bezbednosti UN. Dakle, srušen je plan Prištine, Prištini je potrebno 97, tri zemlje su u nekoj vrsti fluidnog stanja Egipat, Dominikanska Republika i Peru, ali nije ovde reč i nije ovde i nije ovde suština samo u brojkama. Suština je u tome da se uspelo, da se pokaže, da je Srbija deo kompromisa, da bez Srbije nema rešenja i da Srbija može konačno nešto da traži, za razliku od perioda kada smo samo gledali i kada se od Srbije otimao deo po deo teritorije.Cilj ovakvih insinuacija koje smo mogli čuti tokom jučerašnjeg dana iz skupštinskog hola jeste svakako kompromitacija ovog državnog projekta. Mi razumemo zapad, insistira da Srbija prestane sa diplomatskom aktivnošću. Od Prištine takođe čujemo da ih to iritira, da je to razlog zašto je došlo do zastoja u dijalogu, ali nam nije jasno da Pacoli, Haradinija, Kurti imaju svoje saveznike u Beogradu i da njihov glas čujemo iz skupštinskog hola Narodne skupštine Republike Srbije,Ovakve izjave kao da dolaze iz Prištine, od albanskih separatista i terorista i ovo je svakako nešto što će naši neprijatelji koristiti u periodu koji je pred nama, svakako nešto što će naneti štetu nacionalnim i državnim interesima Srbije. Nismo čuli da su bili toliko glasni, te 2007. godine kada je proglašena jednostrana nezavisnost Kosova i Metohije, a danas kažu, da li je u skladu sa međunarodnim pravom i da li je etički to što se čini i radi, kada je reč o diplomatskim aktivnostima.Zašto sam ovo naveo kao uvod u ono što sam zapravo želeo da vas pitam? Pre izvesnog vremenskog period, gospodine ministre, postavio sam vam pitanje, koristeći svoje pravo kao poslanik, da li sloboda medija podrazumeva da svakog dana gledamo neku novu naslovnu stranu sa istom porukom, metom, iscrtanom na legitimno izabranom predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, sve dok se cilj koji neko izgleda želi da postigne ne ostvari? Da li je ovo sloboda medija ili medijski linč? Jasno je da svaka naslovna strana nosi određenu poruku. Da li na ovaj način neko otvoreno priželjkuje likvidaciju predsednika?Dobio sam odgovor. Zahvalan sam vam na odgovoru. u završenom delu odgovora rekli ste da Ministarstvo kulture i informisanja nastoji da predloži adekvatan regulatorni okvir u kome se ostvaruje sloboda medija, ali i štiti društvo i pojedince od širenja ideja nasilja i mržnje kroz medijske sadržaje i da se Ministarstvo uvek oglašava i osuđuje takve medijske sadržaje.Ono što me konkretno interesuje, jeste da li i kada ćemo konačno imati taj zakonski okvir, jer definitivno to što se Ministarstvo oglašava i što se oglašava svako od nas i što mi želimo da učestvujemo u toj zajedničkoj borbi da to nasilničko i siledžijsko ponašanje ne može i ne sme da bude osnovna norma društvenog ponašanja u Srbiji, definitivno nije dovoljno. Šta je to što mi konačno još treba da uradimo i rekao sam da nam je jasna mržnja koju imaju prema Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću.Ali nam nije jasno kada će konačno prestati sa pretnjama koje se svakodnevno, pa i danas u jednom od dnevnih listova, upućuju urednicima, glavnim i odgovornim urednicima dnevnih listova, vlasnicima televizija, kada će prestati i fizičko i verbalno sukobljavanje sa novinarima, i to samo zato što novinari imaju svoje mišljenje. Novinari imaju pravo da postave pitanja koja oni smatraju da su važna i to pravo im niko ne može osporiti. Na političarima je da na to pitanje odgovore ili da ne odgovore.

i mi smo tada rekli, kao SPS, da nam se čini da jedan deo opozicije, ponavljam, jedan deo opozicije, želi u Srbiji da se bavi uređivačkom politikom medija i da je zaista više dosta te kuknjave o medijima u medijima i da mi nikada kao stranka nismo nismo polazili od teze da ako smo prisutni u medijima, medijska scena i medijska slika je dobra, a ako nismo prisutni, medijska scena je jako loša.Želeli su kapitalizam te 2000. godine. Podsećam vas, Strategija o privatizaciji medija je definisana i napravljena nešto posle 2000. godine. Želeli su kapitalizam, dobili su kapitalizam i odakle danas potreba da se bave uređivačkom politikom? Naročito govorim o privatnim medijima.Mi bili deo vladajuće koalicije. Tada smo imali izmene i dopune Zakona o javnom informisanju. I pored toga što smo bili deo vladajuće koalicije, nismo glasali za te izmene i dopune, jer smo smatrali da one predstavljaju udar na objektivno i profesionalno novinarstvo.Dakle, ne možete vi zabraniti medijima da rade svoj posao. Oni moraju biti nezavisni. Sloboda mišljenja, sloboda govora i sloboda izražavanja su osnovni postulati demokratskog društva, kakvo Srbija danas i jeste. To kako i na koji način jedan deo opozicije shvata slobodu medija, to je njihov problem. Ali vas molim da mi konačno krenemo u definisanje te zakonske regulative, gde ćemo omogućiti novinarima u Srbiji da mogu da obavljaju svoj posao.Mi se ne ljutimo. Evo, jedna novina je danas objavila da Vučić i Dačić patriotizam mogu da stave u koferče. Nema apsolutno nikakvih problema. O Vučićevom i Dačićevom patriotizmu reći će građani šta misle na narednim parlamentarnim izborima. Oni koji se plaše izbora, njima je preostao taj bojkot. To je očajnički i gubitnički potez koji građani takođe prepoznaju i koji će vrednovati na pravi način.Znate, oni kada se pojave u Briselu, mi jesmo prihvatili da sa evropskim parlamentarcima razgovaramo i da saslušamo njihove sugestije i predloge i tu nismo imali apsolutno nikakav problem da pokažemo spremnost da želimo da stvaramo nove okvire kada je reč o izbornim uslovima, ali nismo izrazili spremnost da sa evropskim parlamentarcima razgovaramo u hotelskim lobijima nego da razgovaramo tamo gde se razgovori i vode, u parlamentu. Pa smo rekli evropskim parlamentarcima - ako vi smatrate da su izbori jedno od ključnih pitanja, izborni uslovi u Srbiji, uslovi u Srbiji, za Evropski parlament, mada sumnjamo da je tako, ali ako smatrate da je tako, onda kada organizujete debate na temu izbornih uslova u Briselu, pa pozovite i preostale političke opcije. Nemojte pozvati samo jedan deo opozicije.Jer, onda bi čuli šta su relevantne činjenice, čuli bi suprotnu argumentaciju. A ne kako je to, između ostalog, tada rečeno u Briselu od strane opet jednog dela opozicije, da je ključno da i opozicija ima podjednak pristup u medijima. Znate šta? Ja imam ovde podatke zaključno sa decembrom prošle godine 135 strana pres-klipinga u poslednjih šest meseci, koji demantuje da ovaj deo opozicije nije zastupljen u Javnom servisu. Sa svakog protesta "Jedan od pet miliona" je RTS izveštavao u svim informativnim emisijama.Iz novinarskog ugla, kako to čuvena evropska parlamentarka Tanja Fajon kaže "Is it real story", da se svake nedelje izveštava o događaju na kojem nema ništa novo. Zahtevi su isti. Ako bi taj protest imao deset puta više građana nego što je to u prethodnom vremenskom periodu, vi jako dobro znate, to je onda vest. Sve ostalo nije vest. U svim debatnim emisijama učestvuju i predstavnici opozicije.Oni se vrlo često pozivaju na Ujedinjeno Kraljevstvo. Znate, u Ujedinjenom Kraljevstvu u debatnim emisijama ne mogu da učestvuju oni koji nisu bili učesnici na poslednjim na poslednjim izborima.Dakle, ovo su samo neki podaci i parametri koje bi mi svakako izneli u Briselu da su nas pozvali da razgovaramo o tome.Ali, molba koja je upućena vama. Mislim da kada imate manjak političkog uticaja i manjak političke moći, onda dolazi do najprimitivnijeg ponašanja, dolazi do vokabulara koji odavno prevazilazi granice politike, jer ono što danas slušamo, ono što danas možemo i u medijima, baš tokom današnjeg dana, da pročitamo, nije suština postojanja politike. To je nešto protiv čega svi zajedno moramo da se borimo.Znate, i privatni mediji prate istraživanje javnog mnjenja. I privatni mediji prate lokalne izbore i izbore koji su održani u prethodnom vremenskom periodu. I jako dobro znaju šta je vest, a šta nije. To što neko ima 50% podrške birača, a neko se bori za 5%, to apsolutno nije naš problem. Ne možemo im mi pomoći da dođu do tih tih posto.Ali, naša molba upućena vama je - dajte da učinimo sve, mi smo spremni da vam pomognemo, ali dajte da učinimo sve što je i u vašoj i u našoj moći da više u javnosti nemamo ovakve pretnje koje se upućuju novinarima, da novinari mogu slobodno da rade svoj posao, da ukoliko se organizuje debatna emisija na RTS-u, ne mora urednik RTS-a da razmišlja da li će RTS to veče biti blokiran ili ne, da li će ući neko sa motornom testerom ili ne, ili ne, da li će dnevni list "Informer" i glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Informer" ponovo imati pretnje i poziv na linč, ili vlasnik televizije "Pink".Da li je logično da predstavnik jedne političke stranke izađe na konferenciju za štampu i kaže - da, ja vam obećavam, ukoliko budemo imali odgovornosti, ukoliko budemo vlast, mi ćemo ugasiti tu televiziju.Molba Vama je samo da konačno vidimo tu zakonsku regulativu kojom ćemo omogućiti novinarima da objektivno, profesionalno, nezavisno bez pritiska obavljaju svoj posao. **Maja

Vukosavljević** Evo, prvo da dam kratak odgovor uvaženoj narodnoj poslanici, gospođi Vjerici Radeti.Dakle, naravno da će biti na ćirilici, Vama su poznate aktivnosti Ministarstva kulture i informisanja u tom delu koji se tiče zaštite srpskog tradicionalnog pisma, odnosno predlog mera za afirmaciju veće i češće upotrebe ćirilice u javnom prostoru, tako da je odgovor na to pitanje, odnosno na tu pretpostavku, svakako da.Što da.Što se tiče ovog drugog delikatnijeg pitanja, i tu imam, slobodno mogu da kažem dobre vesti. Stanje koje ste opisali u crkvi Sv. Marka, odnosno sa delom arhive, od izuzetnog značaja je za našu kulturu, zapravo pripada Arhivu SPC.Ovo miinistarstvo SPC.Ovo miinistarstvo je sufinansiralo sa određenim finansijskim sredstvima, izgradnju depoa koji se nalazi blizu crkve u Zemunu, tako da je već čitav taj materijal koji se, ta ta slika koju ste vi skicirali se odnosi na period od pre godinu dana, pa svakako i dublje u prošlost.U međuvremenu je počeo prenos arhiva iz crkve Sv. Marka u taj novoizgrađeni depo u Zemunu, i uz učešće brojnih naših stručnjaka iz oblasti arhivistike, tako da smo sada u ovom trenutku u sredini jednog procesa, regulisanja tog jednog veoma neprijatnog stanja, koje je trajalo decenijama, i verujem da će taj proces, kada je reč o konkretnoj zbirci arhiva i dokumenata iz crkve Sv.Marka biti urađen u nekom roku, koji sada ne mogu sada precizno pred svima, a verovatno godinu dana od ovog trenutka, ali stvoreni su materijalni preduslovi, obezbeđen je prostor i angažovani su stručnjaci u saradnji sa SPC.Dakle, mislim da će ta stvar biti rešena u kratkom roku. To je otprilike to.Što to.Što se tiče, uvaženi narodni poslaniče gospodine Milićeviću, vaše opservacije su, kako bih rekao precizne, tačne upozoravajuće, jasne.Odgovor na vaše pitanje bi se sastojao na suštinski deo vašeg pitanja da će po, sada je konačno usaglašen i usvojen tekst medijske strategije, i stanovište naše je bilo a to je bilo opredeljenje Vlade Republike Srbije, da će se izmene i dopune seta medijskih zakona, da će se njima pristupiti nakon usvajanja teksta medijske strategije.To nekako jeste logično da se prvo usvoji neka strategija, da se vidi šta jedna država u datom prostoru, koji je vrlo bitan prostor, to je prostor javnog informisanja, za koje se principe zalaže, za koje vrednosti takođe, želi da afirmiše i onda da na osnovu tih medijska strategija, uz mala pojednostavljenja, je naka vrsta ustava za tu oblast. Verujem da će u narednom kratkom roku setom medijskih zakona moći da se regulišu neka od tih pitanja, vrlo delikatnih, na koja ste vi ukazali.Problem o kome sada govorimo, bez obzira što to nije konkretna tema ovog zasedanja, ali svakako je to bitna društvena tema, zapravo odgovor na to se krije u jednoj pretpostavci, a to je da ukupno ponašanje i moral jednog društva u datom istorijskom trenutku, bilo kog društva, u bilo kom istorijskom trenutku, se zasniva na otprilike dve pretpostavke ili dva postulata ili počiva na dva stuba. Jedno je ukupno shvatanje moralnih vrednosti, etike, načela vaspitanja, vrednosnih sudova, itd, što je posledica različitih okolnosti, običaja, tradicije i stepena razvijenosti jednog društva ili jedne zajednice.Drugi stub, koji je korektivni stub, jeste primena zakona, jer zakoni su ti koji treba da na malo grublji način koriguju one koji nemaju jasno izgrađenu svest o tome šta znači sloboda. Prema starim definicijama koje već dugo traju, je razvijenih društava pravo na slobodu se prostire do tačke na kojoj počinje sloboda drugog. Prema tome, sloboda ni ne može biti apsolutna sloboda. Naša sloboda i sloboda medija i sloboda svakog pojedinca, pa i društvenih grupa jeste ograničena limitima slobode drugih sa kojima se ona dodiruje.Drugim rečima, mnoge pojave koje ste vi naveli, koje su zabrinjavajuće, to je upotreba i korišćenje govora mržnje, to su pretnje, to su inkriminacije bez dokaza. Toga previše ima u našem javnom prostoru i ja se sa vašom ocenom potpuno slažem. Sve takve stvari, naravno, ne dotiču, odnosno dotiču u manjoj meri Ministarstvo kulture i informisanja koje je nadležno za stvaranje zakonskog okvira za slobodno funkcionisanje medija.Ali, kada je reč o klevetama, uvredama, pretnjama, ugrožavanju lične bezbednosti srodnim stvarima, na delu su, naravno, i moraju biti na delu i odredbe zakona, odnosno primena drugih zakona, kao što je Krivični zakon ili Zakon o prekršajima, itd. S tim u vezi potrebno je, tu se sa vama slažem, energija čitavog društva da radi na oba polja, i na afirmisanju i osnaživanju jedne svesti o tome šta je kultura govora, šta je upotreba, a šta zloupotreba medija i da se nekim alatima, da tako to nazovem, uslovno govoreći nekim alatima podiže svest o značaju medija u savremenom društvu i o značaju vrednosti javno izgovorene reči. Taj proces je mukotrpniji, složeniji i sporiji, ali daje rezultate.S druge strane, kažem, striktnija upotreba zakona, to zavisi od sudske prakse, od postupanja prekršajnih sudova i od postupanja redovnih sudova, mora da vodi računa o tome da se sloboda medija ne sme zloupotrebljavati u pravcu pretnji različitih vrsta, ugrožavanja fizičke bezbednosti na druge načine, iznošenjem lažnih i inkrimišućih optužbi koje mogu da ugroze nečiji ugled, naravno bez ikakvih dokaza te pretnje se iznose u najvećem broju slučajeva.Drugim rečima, celio društvo je na velikom izazovu i to je jednostavno posao kojim svim moramo da se bavimo u gornjim granicama svoje nadležnosti. Neprestano to mora da bude tema, jer mi živimo u duhu vremena u kome mediji u vrlo bitnoj meri, u vrlo bitnoj meri, hajde, slobodno mogu da kažem tako, opredeljuju i svest pojedinaca, ne samo kroz informacije koje se kroz medijski krvotok prostiru, nego i kroz korišćenje određenog stila, određenog rečnika, itd.Prema tome, pred nama su zadaci, pred Vladom Republike Srbije ukupno gledano, pred Ministarstvom kulture i informisanja, ali i pred drugim činiocima u Vladi i pred čitavim društvom, da poštujući slobodu javnog izražavanja, poštujući i uvažavajući principe slobode medija snažno insistiramo na skrupulama i na poštovanju zakona u okviru slobode korišćenja, odnosno medijskih sloboda.Verujem da će, time završavam, odgovor na vaše pitanje u setu medijskih zakona koji će biti doneti nakon ovog usvajanja teksta medijske strategije biti stvoreni nešto bolji uslovi da se neke od ovih vrednosti i principa o kojima sam sada govorio snažnije i bolje afirmišu. Ali, s druge strane, kažem, nije samo taj zakonski tekst jedina stvar koja rešava, kao neki duh iz mašine, je li, „deus eks makina“, rešava stvar u jednoj složenoj oblasti. Naši mediji i refleksi su ogledalo našeg društva u svakom smislu, i u onom pozitivnom i u onom negativnom.Prema tome, ja se sa vama potpuno slažem da je potreban napor i puna svest čitavog društva. Naravno, kad se kaže čitavog društva najveću odgovornost snosi Vlada jedne države za sprovođenje odgovarajuće politike i za zalaganje za određene vrednosti.Verujem vrednosti.Verujem da će, ukoliko ova tema bude neprestano, snažno i precizno prisutna u našem javnom diskursu, zalaganjima čitave zajednice, a poglavito Vlade Republike Srbije doći do zadovoljavajućih pomaka u narednom periodu. To je neka vrsta mog optimizma, s tim u vezi.Hvala. **Maja Gojković** Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ja se potpuno slažem sa načinom na koji je gospodin Milićević okarakterisao i analizirao izvesne pojave na srpskoj političkoj sceni proteklih dana. Pominjao je i te konferencije za štampu ovde u holu Narodne skupštine i u tu Mariniku Tepić koja nedeljama već truje javnost sa istim, dakle, lažima, sa istim izmišljotinama.Ponekad se pitam – imaju li ti ljudi morala, imaju li ti ljudi obraza, imaju li ti ljudi imalo kredibiliteta kada su u stanju, poput te Marinike pomenute, da onako gnusno slaže nešto, da se na onakav način izblamira, jer je ta njena laž, dakle, otkrivena već nakon nekoliko minuta od izrečene laži, poput one da država gaji marihuanu na vojnom dobru Morović, pa se onda ispostavilo da su u pitanju koke nosilje, itd?Zatim, posle takve jedne blamaže ona sebi dozvoli da se posle nekoliko dana pojavi ovde u holu Narodne skupštine i da nastavi da truje javnost. Zaista se nekad pitam – da li ti ljudi imaju trunku obraza?Ali, ja bih dodao da će se taj trend nastaviti. Mi imamo najavu da će već danas biti nove konferencije za štampu. Doći će i onaj Boško Obradović, doći će i onaj Miroslav Aleksić, svi po nalogu Dragana Đilasa će se okupiti ovde u Holu. Neće ući ovde gde im je mesto, u salu gde održavamo sednicu, gde su dužni da se pojave. Tu se neće pojaviti, to će opravdati bojkotom, ali će zato na konferenciji za štampu nastaviti da truju javnost.Znate kako, njihov sistem je da izmisle laž, onda plasiraju tu laž preko svojih medija, a imaju možda i više medija pod svojom kontrolom, odnosno pod kontrolom Dragana Đilasa i to onda nastavlja iz dana u dan da se vrti i na tim njihovim medijima i na tim konferencijama za štampu. I onda, kada dokažemo da su u pitanju laži, s druge strane ne naiđemo na nikakvu reakciju ili izvinjenje, već otvaraju onda novu i smišljaju novu laž, otvaraju novu nazovi aferu, samo zato da se stara zaboravi.Kada je reč o kulturi o kojoj danas raspravljamo, znate kako, nakon nekih izlaganja stiče se utisak da država Srbija, da Vlada Srbije ništa ne radi kada je reč o kulturi, da ne ulaže u kulturu, da je kultura apsolutno ne zanima, a i neće biti da je baš tako, ja ću podsetiti da je Narodni muzej u Beogradu otvoren za vreme Vlade Srpske napredne stranke, na čijem čelu je Aleksandar Vučić. Jel tako? Rekonstruisan i otvoren, kao i Muzej savremene umetnosti, kao i čitav niz pozorišta, muzeja i ostalih ustanova kulture po Srbiji, po opštinama i po gradovima u Srbiji, da ne nabrajam sada, dakle, trebao bi nam ceo dan, verovatno.Podsetiću verovatno.Podsetiću i na povećanje plata zaposlenima u kulturi na 10%. I to je posledica direktnog zalaganja Aleksandra Vučića da usledi taj benefit za zaposlene u kulturi. Čuli smo i detaljan plan o ulaganju, 300 miliona u kulturu, u kulturu, u programu „Srbija 2025. godine“.Dakle, sve ovo govori da postoji iskrena namera da se revitalizuje stanje kulture u Srbiji, da država iskreno ulaže u kulturu u budućnosti, a i do sada je do sada je neskromno ulagala, za razliku od bivše vlasti, za razliku od onih o kojima smo od početka ove rasprave govorili, ali za razliku i od onih koji su sami sebe nekada prozvali elitom našeg društva, dakle samoproglašena elita, samozvana elita, isto tako, može se reći i lažna elita, a koja ništa nije radila da popravi stanje u kulturi. Naprotiv, zatvarali su muzeje, zatvarali su bioskope, zatvarali su pozorišta, zatvarali su ustanove kulture koje mi sada revitalizujemo, oporavljamo i stavljamo na bolje i na zdrave noge.I to je ta ključna razlika između Vlade koju vodi Srpska napredna stranka, na čijem čelu je Aleksandar Vučić i onih koje smo spominjali

kada je kultura u pitanju, grad Leskovac ima čime da se pohvali. Sve institucije kulture, svaka u okviru svoje delatnosti, konstantno ostvaruju odlične rezultate.Prema rezultatima Zavoda za istraživanje kulturnog razvitka, respektabilne republičke institucije koje funkcionišu pri Ministarstvu kulture, Leskovac se, kada su kulturna dešavanja u pitanju, jako visoko kotira.Leskovački kulturni centar proglašen je institucijom sa najvećim brojem događaja u Srbiji u 2018. godini, jednom od najaktivnijih i najboljih lokalnih institucija kulture u

koju je u Kulturnom centru Srbije u Parizu priredio Narodni muzej, pokazali smo da je naš muzej institucija sa međunarodnom reputacijom, vredna pažnje i poštovanja.Muzej je nosilac tri nagrade za najbolji muzej u Srbiji i u 2019. godini im je pripalo priznanje „Kulturni obrazac“ Ministarstva kulture i informisanja.Glumci Narodnog pozorišta postaju sve viđenija lica u serijama i filmovima koji se prikazuju na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.Ove godine, prema najavama direktora Narodnog pozorišta, očekuje nas bogat program sa kvalitetnim repertoarom.Domovi kultura imali su zapažene programe u okviru manifestacija koje organizuje Biblioteka, Istorijski arhiv i Centar za stručno obrazovanje. Odlično su uradili u okviru svojih specijalizovanih delatnosti. Jednom rečju, dosta je urađeno. Možemo biti zadovoljni, ali naravno da uvek može bolje i više.Kada je u pitanju finansiranje institucija kulture, često se može ćuti da su izdvajanja za kulturu mala, ali je važno napomenuti da se Leskovac u Srbiji nalazi u vrhu kada su izdvajanja u oblasti kulture u pitanju. Čak, 9,1% iz budžeta se izdvaja za ovu oblast, što ste vi, ministre, pohvalili u nedavnoj poseti Leskovcu.Ono što je važno jeste da finansiranje kulture bude stabilno i redovno i da se iz godine u godinu povećava. Preduslov za to su, naravno, i nova radna mesta, smanjenje nezaposlenosti, nove fabrike, efikasnije punjenje budžeta kroz povećanje broja ljudi koji radi i iz čije zarade se vrši izdvajanje za kulturu.Na kraju, grad Leskovac će uvek podržavati kulturna dešavanja, jer bez kulture mi nismo i ne možemo biti grad u pravom smislu te reči, ali je preporuka svim institucijama da se, pored budžeta, okreću i drugim izvorima finansiranja, projektima i borbi za publiku. Na kraju, grad bez kulture je grad bez duše. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Javio sam se maločas samo da bih se nadovezao na priču gospodina ministra. Neću dugo.Slažem se sa gospodinom Markovićem. Najpre želim da kažem zašto zašto imamo fabrikovanje afera. Pa, upravo zbog nedostatka političkih ideja i političkog programa i onda da bi bili prisutni u javnosti, morate bar nešto pokušati da uradite iako to ne daje očekivane i željene rezultate, jer potpuno je jasno da je najavljeni bojkot propao i da se sada traži način kako da se izađe iz jedne bezizlazne i bezidejne situacije.Sada se postavlja pitanje da li će koja vodi ili građanski ili politički protest, učestvovati na izborima ili ne, ali dobro, to je već nešto čime će se baviti taj deo opozicije. Meni samo jedna stvar nije jasna. Ako imate program koji je interesu građana, ako imate ljude koji su garant realizacije tog programa, čemu onda bojkot? Izađite na izbore i predstavite sebe kao alternativu i pobedite na tim parlamentarnim izborima.Gospodine ministre, slažem se sa vama u potpunosti. Jako mi je poznato da je izrađena kompleksna medijska strategija i slažem se sa vama u konstataciji da ova tema mora biti neprestano prisutna.Suština mog izlaganje je bila, između ostalog, i u tome da mi se čini da danas na medijskoj sceni Srbije postoje novinari koji smeju da se napadaju, koji smeju da se pozivaju na medijski linč ili linč u pravom smislu te reči, da se fizički napadaju, ne samo verbalno nego fizičkim i postoje oni novinari koji su na neki način, zaštićeni.Želim da ukažem na još jedan segment kada je reč o informisanju, jer smatram da je važno i kada ste već spomenuli strategiju, smatram da akcenat treba staviti na to, ali pričaćemo, naravno, o tome kada to bude tačka dnevnog reda.Lažna vest ili fejk njuz, informacija, vi znate, je jako moćno oružje i mora postojati jedan univerzalni model da se njoj suprotstavlja druga informacija, odnosno drugačija argumentacija, a nikako pretnje, sukobi, nasilje, što smo imali prilike da gledamo u proteklom vremenskom periodu.Upravo koje informacije imaju, sve češće se susrećemo da dezinformacijama, i to je danas veća pretnja, susrećemo se sve češće sa velikim brojem dezinformacija, i to je danas daleko veća pretnja nego ikada do sada i mislim da je to izazov

Hvala, gospodine predsedavajući.Mislio sam da o ovome govorim nešto kasnije, ali gospodin Milićević me je sa nekoliko svojih opaski inspirisao da nešto kažem.Kada se ovde raspravljalo pre godinu dana ili pre nekoliko meseci o obrazovanju u vojnim školama, pročitao sam jedan tekst i mislim da je posebno važno i pred vama, gospodine ministre, pred vašim ministarstvom da to ponovim.„Beč gladuje, Austrije nema, rulja je zavladala svetom,

ova nepismena bagra za vješala, toj danas Evropa vjeruje i daje nekakve barjake, kakve li sramote?“ Miroslav Krleža, Časopis „Republika“, smena na jasenovačkoj cesti, strana 277 iz 1919. godine.Zašto

se slažem da umetničko delo često ne zavisi od moralne veličine samog umetnika, ali juče sam proverio. I dalje je za četvrti razred srednje škole u lektiri Miroslav Krleža.Jeste ovo bilo pitanje možda za ministra koji je juče ovde bio, ali pošto ovih dana formirate komisije koje treba da odlučuju o tome gde će ići novac iz budžeta i kud će ići naša kultura, molim vas da se povede računa o svemu ovome, posebno zbog toga što ako danas bilo kog hrvatskog ozbiljnog književnog kritičara upitate o veličini književnika hrvatske nacionalnosti, Krleža ni kod jednog neće biti na prvom mestu. Pre će biti Preradović i Desnica i mnogi drugi. Ispalo je da Miroslava Krležu poštujemo jedino mi Srbi, a ovako je o Srbima govorio. Adolf Hitler nije ovako govorio, pa ipak „Majn kampf“ nije u našoj literaturi. Hvala vam, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, i u načelnoj raspravi ja sam spomenula da izdvajanja za kulturu nisu velika, da bi trebalo da se potrudimo i na republičkom nivou i na lokalu da izdvajanja budu veća za kulturu, ali sam isto tako istakla i značaj racionalnog raspolaganja sredstvima iz budžeta.Kada smo kod racionalnog raspolaganja novcem, u skladu sa potrebama, pre svega bi to trebalo da bude u skladu sa potrebama građana, ali i u skladu sa zakonom, imamo nažalost, dosta negativnih loših primera iz prošlosti.Zadnjih meseci je ovde u Narodnoj skupštini aktuelno obraćanje novinarima i javnosti iz hola Narodne skupštine od strane poslanika koji su prišli Savezu za Srbiju.Jedna od njih je i nekadašnja pokrajinska sekretarka, Marinika Tepić, koju su i moje kolege pomenule, čije ću zloupotrebe položaja, naravno, navesti kao loše primere.Naime, ona je po odlasku sa te funkcije optužena za nenamensko trošenje budžetskih sredstava po političkoj liniji i za privatne poslove, a na osnovu informacija koje su došle upravo iz tog sekretarijata, pokrajinskog sekretarijata, koje su potvrdile i sumnju da postoji na stotine predmeta gde nema odgovarajućeg pravdanja na koji način su sredstva utrošena.Na primer, inspekcija je utvrdila da određeni fitnes klub, kojem su sredstva dodeljena, ne postoji na datoj adresi, već je tu neka privatna kuća. Naravno, vlasnik fitnes kluba i Marinika Tepić su tada bili članovi iste stranke. Tada, kažem tada, jer Marinikina krilatica bi mogla da bude da ne znam u koliko sam stranaka bila. Pa, možda sa time da izađe na izbore.Kada neko dodeli tri miliona dinara Društvu za očuvanje banatskih šora, a pri tome ta delatnost nije od posebnog značaja na nivou Srbije, niti su ispunjeni određeni uslovi da bi se novac dodelio, postavlja se pitanje - sa kojim kredibilitetom Marinika Tepić bilo koga optužuje?Dakle, oni koji bojkotuju plenum i danas, oni čiji je šef Dragan Đilas, oni iz hola kritikuju predloge, a da u parlamentarnom dijalogu uopšte ne žele da učestvuju i to nam svakoga dana pokazuju. Jedino što rade su napadi na Aleksandra Vučića, na SNS, na predstavnike vlasti, ali i obmanjivanje građana plasiranjem laži o visokim državnim funkcionerima. Oni svakodnevno izmišljaju afere i onda danima vrte u krug jednu istu priču.Savez priču.Savez za Srbiju, u nedostatku politike, služi se manipulacijom, jer im je jedini cilj da okrenu građane protiv Aleksandra Vučića, sprovodeći pri tome najprljaviju kampanju koju smo mi do sada mogli da građani su videli da se lideri Saveza za Srbiju, kada su imali prilike, a neki od njih jesu imali prilike, nisu bavili ne samo kulturom, nego se ničim nisu bavili osim sobom. Jer, da biste razvijali kulturu, morate imati pun i stabilan budžet, ne smete biti u bankrotu. Morate pre toga da se bavite i ekonomijom i privredom i razvojem drugih važnih državnih resora.Vidim ovih dana da članice te stranke, članice Saveza za Srbiju, se međusobno prepucavaju i to će nam verovatno sada u predizbornoj kampanji biti jedna od onako zabavnih tema, koje ćemo moći da gledamo na njihovim televizijama. Videćemo ko će on njih učestvovati na izborima. Iskrena da budem, u svakom slučaju, taj politički program njihov bih volela da vidim, bez ideja, bez zdravih predloga, bez rada i rezultata koji će stati iz njih, pri tome, nasuprot programu programu SNS, koja će i ovoga puta imati konkretan program, sa realno postavljenim ciljevima i, pre svega, okrenut građanima Srbije. Hvala. pojam kultura u najširem smislu reči odnosi se na negovanje sistema vrednosti i u zavisnosti od sistema vrednosti koje negujemo ubiraćemo određene plodove.Ako prvenstveno negujemo potrošački hedonistički stil života, tada postajemo, pre svega, zainteresovani za svoju udobnost i za uživanje, a ne osetljivi za zajedničke probleme.Globalno probleme.Globalno društvo u 21. veku tražiće, da bi opstalo, tražiće čoveka nove istinske kulture, koja neguje rasuđivanje, saosećanje i volju ravnoteži, a ne samo puku želju i kalkulaciju.Biće nam potreban čovek novog, istinskog obrazovanja, koji formira karakter, a ne samo veštinu. Kao što je bilo potrebno 100 i više godina da bi se stvorio čovek potrošač, tako će biti i decenije potrebne da stvorimo novog čoveka koji će znati da uspostavi pravu ravnotežu između materijalnih i duhovnih potreba.Razlog je jednostavan. deo stanovništva koji ima uticaja na pomenute institucije razvija se na ideologiji neograničenog ekonomskog rasta, neograničene eksploatacije resursa, razvoja tržišta i, što je najvažnije, na ideologiji razvoja potrošačkih navika kod onih koji to tržište čine, a to smo mi, obični ljudi.Zato nije u njihovom interesu da taj temelj na kome počiva njihov uspeh u ovom trenutku dovode u pitanje ili da ga radikalno preispituju. Stoji se na stanovištu da transformaciju globalnog društva treba postepeno izvršiti.Centralno mesto kulture u doktrini održivosti, koja u svetu stiče sve više pristalica, za Srbiju je od posebnog interesa. Nova kultura održivosti kao svog glavnog protivnika vidi kulturu potrošačkog mentaliteta i kao glavni resurs u promociji nove paradigme vidi tzv. Održive tradicije.Posebna pažnja u budućnosti će se posvećivati međugeneracijskim odnosima, odnosno poštovanju mudrosti starijih, međugeneracijskom obrazovanju, povećanom stepenu razumevanja znanja, koje se krije u tradicionalnim religijama i drugim tradicionalnim vrednostima.Evo, to može da bude zanimljiva platforma na kojoj bi Srbija mogla da gradi jedan novi ambijent u društvu u 21. veku.Iako se deklarativno tolerancija promoviše kao jedan od osnovnih principa demokratskog društva, na našoj javnoj sceni je već duže vreme prisutan veliki stepen netolerancije koju jedan prema drugom ispoljavaju s jedne strane tzv. evroskeptici ili tradicionalisti, a s druge strane, evrooptimisti i modernisti.Osnovni utisak je da jedni druge ne razumeju, niti saosećaju jedni s drugima, a sledeći utisak je da ni jedni ni drugi nemaju širu sliku veoma brzih socijalnih promena koje se dešavaju ne samo u Srbiji, već i u celom svetu.Savremena doktrina održivosti nas uverava da nam je za uspeh potreno i jedno i drugo, i tradicija i moderne tehnologije i nauka. Tradicionalna znanja i tradicionalna kultura i duhovnost su nam veoma neophodni za revitalizaciju morala, duha i identiteta dostojnog izazovima 21. veka.Moderne tehnologije i nauka su nam neophodni za revitalizaciju ekonomije i umereno materijalno blagostanje pojedinaca, porodica i društva u celini. Ovakvo preusmeravanje kulturne orijentacije društva je od suštinske važnosti za dugoročan uravnotežen razvoj Srbije i ima veliki obrazovni i vaspitni potencijal za mlade. Hvala.

je u pitanju kritika, ipak da razlučimo neke stvari. Vi ste to jednom prilikom vrlo dobro rekli. Dozvolite ipak radi građana Srbije, radi novinara koji prate danas ovo, kritika vlasti, mi nismo protiv kritike vlasti, ali ona mora da se zasniva na istinitosti iznetih činjenica. E, kad sam rekao sad ovu rečenicu, uzmite u zadnjih 15 dana svu štampu i gospodu novinare i vidite izveštavanje iz ovog visokog doma kako su izveštavali, obrnuto, ne ono što smo mi rekli. E, to nisu novinari, to su šarlatani.Znam kojoj se opasnosti svi narodni poslanici ovde izlažu kad istinu kažu, a objave jednu rečenicu i izvrnu. Nisu to novinari.Znači, kritika se zasniva na istinitosti iznetih činjenica, a onda i dobrom običaju, što bi vi nekad rekli, i novinarskoj tradiciji. Da li to radi? Da li to radi Tomislav Marković, novinar, koji nikada nije istinu informisao iz ove Skupštine? To nisu novinari. To su novinari šarlatani. Toliko oko novinarstva, ali čast izuzecima, ima ih dobrih novinara.Ono što je vrlo bitno, naši novinari idu u proteste političke, imaju političke stranke. Nisu to novinari. O nezavisnosti novinara, juče sam citirao iz 1953. godine, nemam nameru da to ponovim danas. Verujem da su to kolege novinari juče slušali.Ali, dozvolite ipak još nekoliko rečenica da kažem.Kolega Marković je spomenuo Mariniku Tepić, koja je uvaženi narodni poslanik. Pa, ta žena, umesto da je ovde u klupama, ona ide na konferencije za štampu. Inače je poznata pod nazivom „električni zec“ Dragana Đilasa. Ona na dugme neistine svaki dan informiše.Vi ste bili svedok, i svi i građani Srbije, kada susedne zemlje demantuje neke stvari, onda dalje ide to. Ja da sam tužilac, opštinski, ne republički, radio bih svoj posao, pogotovo kada su u pitanju vojne stvari. Neka to ide u SAD i bilo koju evropsku zemlju, neka to kaže. Naravno da neće, ali iza nje stoji gazda Đilas.Rekao sam da neću citirati, ali ipak hoću zbog onoga dela novinara koji juče nisu slušali, a gospoda novinari neka se pronađu

svojim novinarima ovako je rekao, citiram: „Posao novinara je da uništi istinu“, neka se sada pronađu u ovoj rečenici, gospoda novinari, „da otvoreno lažu“,

Radonjić, profesor, nije demantovao ni jednu rečenicu od juče. Meni je drago što se osetio prozvanim, pa valjda će da nauči nešto iz pedagogije.Dalje, „da izvrću, ozloglašuju, da se klanjaju pred zlatnim teletom i da prodaju vlastitu zemlju i narod da bi zaradili hleb“. Neka se sada pronađu. Hoćete da ih nabrajamo sada redom? Trebalo bi mi mnogo vremena i njihove izjave povodom ove rečenice.Idemo dalje. „Svi ti hvalospevi o nezavisnoj štampi, što će nam to?“ To je sve citat. Idemo dalje. „Mi smo oruđe i sluge bogataša koji su iza kulisa“. Ko stoji iza Marinike Tepić, gospodo narodni poslanici? Pa evo u ovom citatu. Tajkun Dragan Đilas sa 619 miliona koje nije zaradio, a moram da kažem, kao obični gologuzan, ušao je u politiku. To svi znamo.Šta kaže dalje ovaj u ovoj zdravici? „Mi smo marionete, oni vuku konce, a mi plešemo. Naš talenat, naše mogućnosti i naš život vlasništvo su drugih ljudi“, i dodaje na kraju, ovo je vrlo važno i za novinare šarlatane i analitičare, „mi smo intelektualne prostitutke“, završen citat. Neka se sada pronađu u ovom citatu.Pošto citatu.Pošto je gospodin Marković govorio šta je učinjeno u kulturi, mi smo to rekli, ali dozvolite, pored onog što je on nabrojao, mi imamo i u Novom Sadu arhiv i gradski arhiv koji je završen. Tu moramo da pohvalimo Vladu Republike Srbije. Malo je arhiva u državi u zadnjih 50 godina koji su obnovljeni, a pogotovo novosagrađeni.Dobro je, gospodine ministre, što ste Srpsku akademiju nauka vratili na budžet i finansiranje se vrši iz budžeta Republike Srbije. Prethodna vlast 10 godina van sistema budžeta držala. Znate na čiji mig, i ja i vi i građani Srbije. To je suština. Istorijski arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti je, vi to znate, kao i ja i gospoda profesori, u vrlo teškom stanju, a znam da se radi na tome da se poboljša, i to su prave stvari.O stručnom kadru posebno smo govorili, a dozvolite ipak da kažem da je malo arhivista, muzeologa da i ne govorim. Mi nemamo usmerenja na fakultetima u tom delu, tako da smo tu zaista u jednoj teškoj situaciji, ali je vrlo bitno ono što se radi zadnjih šest, sedam godina. Finansijska sredstva od budžeta lokalne zajednice, pokrajinske i republičke kontrolišu, ali da pravilno, ravnomerno budu raspoređena, planski i na adekvatan način, onako kako ste vi u obrazloženju učinili.Da li to rade svi? Ne rade.

30 godina niko nije razmišljao na ovakav način kao što se sad razmišlja.Dozvolite da ponovim još jednu rečenicu. Nikada u istoriji Srbije, u zadnjih 50 godina, ni jedan predsednik države nije više napadan nego Aleksandar Vučić, a nikada ni jedan veću podršku građana Republike Srbije nije imao. Da li je tako, gospodo narodni poslanici, vi iz opozicije koji gledate sada negde, iz svojih kancelarija, i ostali? Znači, voleo bih da neko ustane i da to negira. Dakle, nikad ni jedan predsednik države nije više napadan, a veću podršku ima od jednog dela opozicionih klupa.Ne može novinar da iznosi laži.

pa ko nju finansira? Ja sam citat dao ko finansira takve. Imaju li malo morala? Imaju li morala proći ulicom pored nas koji se trudimo da saznamo nešto?Niko ne brani kritikovati, još jedanput kažem, ali kritika vlasti mora da se zasniva na istinitosti iznetih činjenica od strane novinara. Sve drugo, gospodo narodni poslanici, je šarlatanstvo.Izvinite, ovo radi profesora Radonjića koji se danas javio. Kada nešto kaže, a on je bio asistent profesora Zeca, onda on mora da citira šta kaže narodni poslanik, a ne da izvrće, bilo koji od nas. Upravo on svakodnevne laži forsira, ali ne o nama narodnim poslanicima, već najviše o predsedniku Republike. Neka ide u političku stranku. Ne može to raditi na fakultetu.Kako mu kolega iz „Jedan od pet miliona“ Oliver Tošković može doći na fakultet na kojem ja predajem 24 godine i nosi značku „Jedan od pet miliona“? Šta bi bilo da ja dođem na Filozofski fakultet u Beogradu i nosim značku SNS? Da li je Da li je to odvojenost nastave od politike? Izvolite gospodo profesori u političke stranke. To je malo teže, jer se pokrivaju.Radi se o vrlo lošim profesorima, jednom delu, i čast… Ima divnih, divna akademska zajednica i upravo su bučni neradnici, lezijedovići koji su godinama trošili finansijska sredstva, a nisu radili. Jedan od njih je juče bio ovde i pobegao je, jer je tražio preko udruženja da se sredstva crpe iz budžeta Republike Srbije, ne na bazi projekta, a projektno finansiranje nas, profesora, na fakultetu nije pare u džep, nego da ulažemo u sebe i pišemo naučne radove. Koliko to radi od onih koji prozivaju aktuelnu vlast? Vrlo malo. Čast većini. Ogromna većina akademske zajednice obavlja svoj posao, uključena je u rad, u revitalizaciju mnogih stvari i u kulturnoj delatnosti, naučnoj delatnosti i voz je krenuo, gospodine ministre, juče sam tu rečenicu rekao, 2008. godine, neko ulazi u vagone, neko ne, on teče. Gospodo, ko hoće nek uđe, ko neće ostaće na određenoj stanici.Moram da završim ovaj deo. Nema te sile na svetu koja će zaustaviti modernizaciju Republike Srbije, a motor modernizacije Republike Srbije jeste naš predsednik Aleksandar Vučić. Ovi koji ga danas prozivaju, jutros, prozivaju ga oni koji su rekli, evo, ja ću citat, i profesori i jedan deo novinara, a pogotovo predstavnici političkih stranaka, kaže – Kosovo nije nikada bilo naše, niti će biti. Upravo oni to rade. Kada dođu pod udar Krivičnog zakonika, molim vas, 305. do 321. člana, onda se profesor Radonjić čudi i kaže – profesor Atlagić i ostali pozivaju na ubistvo kada neko to kaže. Ne pozivamo mi, nego je neko u sklopu tih članova izrekao neke stvari gde krivično mora da odgovara. Kada sam spomenuo šta bi bilo tek za knjaza Miloša, on kaže da poziva profesoricu na ubistvo. To mi je profesor. Da li on tako sa studentima radi?To je onaj profesor tortura i kaže jutros je tek saznao, pa to znaju i dekani njegovi, rektor njegov i to zna

pošto me je prekjuče iznenadila, ona jeste koleginica, ali ta mržnja u njoj zadnjih 15, 20 godina na one ljude koji vole svoju zemlju, jer ne mogu da zamislim. Izvinite, ne mogu da zamislim to - profesor a da ne voli svoju zemlju, profesor a da ne voli svoj narod toliko koliko poštuje druge i kada smo juče govorili o arhivima, arhivskoj i bibliotečnoj građi rekli smo da se tu čuva identitet srpskog naroda, drugih naroda i nacionalnih manjine, jer onda mi dođe jedan kolega pa izvrće ovde. Gospodo narodni poslanici, nije ovo zadnjih 10 godina. Ovde sede neki ljudi koji prate bar, nastoje da prate neke stvari. Moraćemo za neke stvari da i mi narodni poslanici drugačije se ponašamo.Jedan narodni poslanik je sada predsednik jedne stranke, evo ga svaki dan ovde, 64 puta u prošlom mandatu uvredio je narodne poslanike SNS i koalicione partnere, Maju Gojković predsednicu, Veroljuba Arsića, potpredsednika, doktora Vladu Orlića, doktora Martinovića, počevši da smo majmuni, preko svih drugih stvari. Ako hoćete zbog građana, svaki dan ću da citiram dan, sekundu kada su to ovde izgovarali. On govori da se on napada i da se on vređa. Ne, nego istina je na drugoj strani znate i gospoda novinari neka sada to vide.Izvinjavam se što sam malo ovako emotivan, drago mi je što profesor Radonjić ipak je shvatio da mora malo malo pedagogije, pogotovo do kimologije da mora malo da malo izuči, a ako nije znao da je profesor tortura neka pita svoje studente. Hvala.

imajući u vidu da apsolutno prihvatamo, nadam se, svi poslanici u ovom domu ono što ste danas rekli kada govorite o slobodi medija, naravno, vaši stavovi su ispravni, ali se postavlja nekoliko pitanja na koje građani Republike Srbije još uvek očekuju odgovor.Sloboda medija je nesumnjivo vezana za slobodu govora, a sve to se opet vezuje za neka načela demokratije ili demokratskog ponašanja ili delovanja. Šta je pitanje? Pitanje je kada dolazi do zloupotrebe slobode govora, a samim tim i urušavanje medija. Mi smo svedoci maltene svakodnevno da se sloboda govora teško ili grubo zloupotrebljava.Postavlja se pitanje - do kada se to može tolerisati? Mi političari smo izloženi kritici javnosti i kada se ta kritika javnosti pojavi u većoj meri, onda postoji nekakvo pravilo da mi političari treba da imamo neki veći stepen tolerancije ili tolerantnosti kada je u pitanju kritika koja se upućuje ili na ličnost političara ili na njegovo političko delovanje.Uvaženi ministre, gde su granice gde se ta kritika može trpeti? Gde su granice kada se ta politika pojavi kao prekoračenje tog stepena tolerancije koji podrazumeva trpljenje da neko na našu ili na vašu štetu iznosi grube neistine? Gde su te granice kada konačno neko treba da reaguje, a to su institucije sistema, prevashodno u tom smislu mislim na institucije pravosuđa? Mi te granice, uvaženi ministre, nemamo, a nemamo ni pravila kada će institucije sistema morati da reaguju. Zašto? Zato što ih nismo sistematizovali, nismo ih nigde normirali.Postavlja normirali.Postavlja se pitanje – da li ih uopšte možemo normirati i kako napraviti tu nekakvu gradaciju koja podrazumeva mogućnost da ja trpim u određenoj meri, da ta mera ima neku svoju granicu ili neki svoj nivo, a posle toga da uživam neku vrstu zaštite, na kraju krajeva sudske zaštite?Moram da se pozovem na nešto što se desilo juče i danas i to od nekoga ko sebe zove političarem. Naravno, ne želim, niti sam to ikada činio da govorim ništa negativno usmereno protiv ličnosti, ali prema vokabularu, prema načinu izražavanja, prema stavovima, prema pokušaju da se podrije država, na to ću uvek reagovati jer to je moja obaveza, to je moja građanska dužnost, to je moja dužnost kao narodnog poslanika koji predstavlja ove građane u ovom domu.Marinika Tepić koja nesumnjivo iskazuje izuzetan talenat, ali zaista izuzetan talenat da zastupa interese svih onih koji rade protiv države Srbije, pa samim tim i interese privremenih institucija Kosova, čak bi se mogla smatrati dobrim ambasadorom privremenih institucija Kosova kada su u pitanju napadi na Republiku Srbiju i na njeno rukovodstvo, na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića.Taj talenat je očigledno nesporan, ali se postavlja pitanje – ako neko očigledno u svom vokabularu učešćem u javnom diskursu urušava sistem ili institucije države, podriva Srbiju, da li je to ono što se može podvesti pod slobodu govora, da li je to ono što podrazumeva zloupotrebu medija ili je to nešto što podrazumeva protivpravno delovanje u kojem je sadržano biće ili bića nekog krivičnog dela zbog čega moraju da reaguju pravosudni organi, počev od tužilaštva do nadležnog suda? Govorim i sa stanovništva profesije jer je to moja profesija. To pitanje ostaje pitanje na koje do sada ne postoji pravilan odgovor. Kada kažem pravilan to znači da postoji norma na osnovu koje kada se ta norma primeni neko će biti procesuiran, utvrdiće se njegova odgovornost i izreći adekvatna sankcija.U konkretnom slučaju kada sam pomenuo ime i prezime Marinike Tepić to bi bilo više nego opravdano. Međutim, takav epilog nisam siguran da će zaživeti, odnosno da će biti, a to samo otvara vrata da se takav vokobular primerni maltene kao jedan ustaljen šablon, kao jedan uniformni obrazac, kao način delovanja. Da li mi to smemo da dozvolimo? Mislim da kao ozbiljni političari, kao ozbiljni ljudi o tom pitanju moramo jako ozbiljno da razmislimo i da na to pitanje damo adekvatan odgovor. Da li će to Vlada uspeti da uradi, ostaje na Vladi Republike Srbije, ali sam uveren da moje mišljenje deli većina narodnih poslanika u ovom domu i zaista očekujemo odgovor na to pitanje jer je krajnje vreme da se konačno suzbije ono što podrazumeva opasnost za Republiku Srbiju.Sloboda medija nije nešto što je fluidno, nije nešto što može da se koristi kao balon da se izduva ili naduva kada to kome odgovara i kako je kome volja. Naprotiv, i tu moraju da postoje određena pravila ponašanja i tu moraju da postoje određene norme koje se moraju poštovati.Ne želim da otvaram temu koju ste vi svojevremeno otvorili, a ja jesam pobornik tog stava da je ovo društvo dovoljno kontaminirano raznim negativnostima, raznim negativnim pojavama. Kontaminacija je počela od uvođenja rijaliti programa na razne televizije, pa i televizije sa nacionalnom frekvencijom nažalost i ta kontaminacija i dalje traje, čak sve više i više.Postavljam pitanje – kada ćemo krenuti putem dekontaminacije? Kada ćemo krenuti putem suzbijanja svega onoga što podrazumeva vraćanje merila vrednosti koja smo nekada imali, doduše u drugačijim okolnostima življenja, doduše u drugačijim okolnostima delovanja i političkog i svakog drugog jer je bio i drugačiji sistem?Ali, na sreću nas koji smo uspeli da u to vreme odrastamo, tad su se merila vrednosti poštovala i postojala su kao merila vrednosti. Gde su sada? Gde je sada kultura koja ne menja svoju fizionomiju?Kultura je kultura, i od te reči se ne može pobeći. Ona podrazumeva niz različitih normi kojima se čovek rukovodi i svoj život oplemenjuje, produhovljuje. Da li je to danas tako? Jeste li vi uvereni da je tako? Ja sam siguran da niste i da kulturu moramo vratiti u naše živote, da se oslobodimo svega onoga što sam smatrao, i sada smatram da je klasičan vid kontaminacije i da neke stvari, za koje smatram da treba da se eliminišu, eliminišemo što pre.Kada je politički govor u pitanju onda moramo da vodimo računa o najvišem interesu svih građana Srbije, a to je interes države, to je interes koji je za sve nas svetinja kojoj se uvek moramo pokloniti i za koju se uvek moramo boriti. Zahvaljujem se.

nalazimo se na istom terenu, nalazimo se na terenu saglasja oko prirode fenomena, koje ne damo, i ja ću ponoviti, ono što mislim da je svrsishodno, ponavljati u ovim prilikama, zakoni su ti, pored standardnih modela običaja morala i ukupnih shvatanja jednog društva, zakoni su ti koji vrše korekcije u poželjnom pravcu u skladu sa vrednostima i sistemom jednog društva.Dakle, duh vremena, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi, a i uglavnom globalno već decenijama ide u prilog tezi, kako gde i kako koliko i kako u kojoj zemlji to varira, ali na zapadu ne previše, da postoji pretpostavka apsolutno slobode medija i slobode javnog govora, javnog izražavanja sopstvenih stavova, ali ta sloboda se pruža do onog časa, do onog trenutka kada dodiruje nečiju tuđu slobodu ili pravo.

tim.Dakle, mi se nalazimo sada u jednoj situaciji, ne sada ovog časa, nego inače u situaciji, da ne pominjem sad primere, bilo ih je mnogo gde su pojedini predstavnici, pojedinih medija u datim trenucima rekli – pa, dobro sad ako nas neki sud kazni sa toliko i toliko, nama će biti onemogućen rad. I sad kako odgovarati na takve teze? Znate, to je kao dete koje napravi neku štetu, za koju mu je bila skrenuta pažnja da ne sme da je napravi, jer će uslediti neke sankcije, a onda to dete ipak napravi štetu, onda se žali što će se suočiti sa sankcijama. To se dešavalo i dešava se.Dakle, mi kao društvo treba da se opredelimo da u poštovanju zakona, u poštovanju propisa ove zemlje u poštovanju časti, ugleda i bezbednosti ljudi, ne sme biti izuzetaka u pogledu poštovanja zakona. To je sasvim jasno. Te je ovo odgovor na vaše pitanje, koje je bilo retoričko u određenoj meri, tu se slažemo, gde su granice? Granice postoje, ne su zapisane, opisane i određeni su subjekti koji te granice treba da čuvaju, kao što vojska čuva državne granice, tako neki organi države čuvaju druge granice moralne, političke, porodične, bezbednosne, itd, itd. Prema tome, moramo da poradimo na tome.Što se tiče ove drugog vašeg pitanja, drugog dela, kada će početi dekontaminacija u vezi sa prethodno rečenim? Počeće onog časa kada društvo kroz svoje predstavnike vlasti bude krajnje odlučno u pogledu ciljeva i svrhe u pogledu ocene da postoji kontaminacija, kao pravo, a onda potom u pogledu sredstava koja ostaju na raspolaganju da se počne sa dekontaminacijom.Prema svest o tome mislim da je prilično visoka, ostaje da vidimo kako ćemo kao društvo reagovati. Jedna stvar vuče drugu. Društvo je složen organizam, kao što svi znamo, ja ovde ne izričem nikakvu novost ili neko znanje koji drugi u ovoj sali nemaju, prosto nije čak ni problem u nazivu nekog programa, da li je to rijaliti program ili neki drugi program. Problem je u sadržaju koji se emituje kroz taj program, program, itd, itd.Prema tome, rešenja postoje, rešenja su u skladu sa duhom vremena i kapacitetom jednog društva, jednog naraštaja da se suoči sa onim izazovima koje smatra negativnim izazovima za svoje funkcionisanje. Dakle, svi su alati tu, politička volja je uglavnom tu. Ostaje da se vidi da ova tema, ovo što ste vi govorili sada i srodne teme budu što češće prisutne i u ovom visokom domu i na drugim mestima i da jednostavno bez obzira ko su nosioci negativnih pojava, u medijima i na drugim mestima ne samo politički ili verbalno osuđeno, već kada jako postoje uslovi, a ponekad ti uslovi postoje, da država kroz svoje sudove, kroz organe vlasti, reaguje bez obzira o kome se radi.To jeste ideja prava, to jeste ideja zakona, to jeste ideja države, da zakoni deluju „ergaomnes“ prema svima deluju jednako i bez izuzetka. Naravno, u praksama svih država postoje margine takvog jednog principa. Što je margina manja, to je društvo uspešnije i zdravije.

da kažem nadogradnja onoga što je rečeno, nego replika, jer nema razloga za repliciranje imajući u vidu istovetnost razmišljanja kada su u pitanju suštinska pitanja za državu.Ali, uvaženi ministre, ovde sam prisutan prilično dugo. Mnoge moje kolege takođe, nikada se nije desilo da dođemo do kulminacije u zloupotrebi medija, kao što se čini u zadnje vreme. Kulminacija zloupotrebe medija, kada čujete da neko dođe u jedan dom koji zovemo hram demokratije, održi konferenciju za novinare, bukvalno, moram da upotrebim jedan grub izraz, popljuje predsednika države, ministra spoljnih poslova, zbog toga što zastupaju interese države, zbog toga što se bore za građane Republike Srbije i to mediji iskoriste, pojedini, da budemo vrlo precizni, da se ogradimo, pojedini mediji to iskoriste kao jednu vrstu i te kako dobre rubrike koja će podići kapacitet tog medija, podići ili gledanost ili tiraž, svejedno, da li su to slobodni mediji?To je pitanje koje sve vreme stoji i opterećuje, to je naša hipoteka uvaženi ministre. To je hipoteka koje se nikako ne možemo osloboditi, nije nikad to tako bilo. I u ono vreme kada su SPS osuđivali za navodnu dimenziju ponašanja koja podrazumeva kontrolu medija, ne naprotiv, ovo danas što vidimo, doživljavamo i trpimo, jeste ništa drugo, nego u nekom pežurativnom, pa i vulgarnom smislu silovanje medija.Ja sam samo zbog toga govorio uvaženi ministre da se to ne sme dozvoliti. U trenucima kada se vode sudbonosne bitke za državu Srbiju, kada veliki broj zemalja povlači priznanja Kosovu, kada je međunarodni ugled Srbije, bez obzira koliko ga god sputavali i sa zapada i sa drugih strana planete, taj međunarodni ugled Srbije raste i čuva se i vi to znate, jer se borite za to. Vi ste u toj liniji, na tom frontu i u tom trenutku kada se te bitke koje su sudbonosne za Srbiju, vode na uspešan način, mi imamo primere koji postaju svakodnevno.

koji mogu da utiču na medije u granicama zakona i zakonskih ovlašćenja da se postaramo svi zajedno da ovakav način podrivanja države prestane. Hvala. **Veroljub Arsić** Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Mediji jesu u nadležnosti ovog ministarstva, ali čini mi se malo da smo se udaljili od onoga što je suština.U Srbiji su mediji uglavnom privatni i ne može niko da na ovaj način, kako vi pokušavate da kažete, da uređuje medije, ne vi, nego narodni poslanici, a i vi ste se u jednom delu složili. Činjenica je da Ministarstvo može da se protiv kiča o kojem se ovde, između ostalog, govorilo, da se bori kulturom. Mi smo poprilično, ne samo u medijima, poprilično je u Srbiji zastupljeno narodu hleba i igara, pa se onda daju ogromne pare za novogodišnje koncerte pevačima u skoro svakoj lokalnoj samoupravi itd.Sa te strane bi trebalo, ovo što danas slušamo od narodnih poslanika liči nekako na lični odbrambeni stav. To nije u redu. Ta Snežana Čongradin, koja je ovde pominjana, koja je novinar „Danasa“ smeta zato što je ovih dana, poslednjih dana pisala negativno o Aleksandru Vučiću. Razumem ja da poslanici vlasti brane Aleksandra Vučića, ali ta Snežana Čongradin je pisala mnogo gore stvari. Ona mesecima tvrdi da je u Srebrenici bio genocid. Ona mesecima, godinama tvrdi da je Kosovo republika. Da li je moguće da to nije i ispred Aleksandra Vučića i ispred bilo kog od nas. Ona je i Vojislava Šešelja lično stravično uvredila i vređala, jer piše redovno u svojim kolumnama da je Vojislav Šešelj ratni zločinac. Ali, ono protiv čega mi moramo da se borimo jeste upravo da da suzbijamo svim raspoloživim sredstvima da se širi ta priča da je u Srebrenici bio genocid i da je Kosovo država. Dakle, hajdemo na taj način da posmatramo.Kolega Arsiću, ako preteram, oduzmite mi od poslaničke grupe. Molim vas, da završim samo misao.Mi imamo jednu jedinu RTS tzv. javni servis. Ovde niko ni reči o tome. To je jedini medij o kojem možemo mi ovde na ovaj način da razgovaramo. Javni servis finansira se iz budžeta Republike Srbije i finansiraju ga još dodatno svi građani Republike Srbije. Šta na tom javnom servisu imamo? Gde su nam tu ozbiljne kulturne emisije? Gde su ozbiljne političke emisije? Kako to na tom javnom servisu sada kada je aktuelna tema da se govori, ne znam sad, o ovom smanjenju cenzusa itd. Kako Kako to Tatjana Macura, vaša Tanja, sad je tako zovete, kako to ona dobi prostor u „Upitniku“? Svi drugi vam smetaju što ne sede ovde, a njoj obezbedite mesto u „Upitniku“? Malo da izađemo iz kulture u politiku, jer su svi ovde danas govorili upravo o politici, što jeste legitimno sa ovog mesta, ali evo vama sugestija ministre ono što jeste vaša nadležnost jeste da se malo više umešate u javni servis, pre svega u taj kulturni program, jer mi tamo nacionalne kulture slabo imamo. Vrlo kratko.Uvažena narodna poslanice gospođo Radeta, saglasan sam sa vašim izlaganjem u delu koji se odnosi na RTS, ali vi kao iskusan političar znate vrlo dobro, zapravo savršeno znate koje su nadležnosti Ministarstva kulture i informisanja u vezi sa intervencijama tog tipa. Dakle, program namenjen kulturi shvaćeno u užem i u širem smislu na RTS-u jedva da je zastupljen.Oni imaju neke formate, ne mogu da kažem, postoji to, imaju čak i kulturni dnevnik, o tome sam govorio više puta, koji se emituje u vreme zanoćobdije ili za ljude koji pate od neke insomnije, mogu da dočekaju ponoć ili ponekad i kasnije, ali čak i takav formati, ovo nije „ali“ da bi opravdalo, nego samo, a kažem čak i takav format izostaje na drugim televizijama sa nacionalnom frekvencijom skoro u potpunosti.Javni servis ima veću obavezu zato što se finansira iz budžeta Republike Srbije. Mi smo tu temu u više navrata isticali, jednostavno nekada u nekoj tački vremena se desio jedan preokret u načinu razmišljanja, grubo pojednostavljujemo, ali to je otprilike tako, kada je ne znam pre tačno koliko godina javni servis stao na stanovište zvanično ili nezvanično da je u obavezi, nekoj izmišljenoj, da se trka u rejtingu sa komercijalnim televizijama i da jednostavno emituju one programe za koje jednostavno procenjuju da će biti visoko rejtingovan po gledanosti. Naravno, kada se takva logika primeni, onda šta ispada, je li, iz tog vagona, ispada prvo kultura i oni sadržaji za koje se smatra da nisu atraktivni.Mi neprestano ukazujemo na to, ali princip podele vlasti i odgovornost i nadležnosti Ministarstva je da ne može da utiče na javni servi nekim konkretnim merama i da im opredeljuju, meni je nekad i žao zbog toga, prosto tako je kako, da li je meni žao ili nije, to je nebitno.Slažem se da je potrebno više prostora, pogotovo na javnom medijskom servisu, ali mi ćemo nastojati u granicama svojim ovlašćenja, jer više od toga ne možemo, da upućujemo, upozoravamo, naravno, može to i država preko svojih predstavnika, upravnom odboru itd, da radi. Jednostavno, ta tema treba da nam je neprestano pred očima, jer korist od toga je nesumnjiva i velika, a izostanak takvog pristupa donosi takođe veliku štetu. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Vjerica Radeta. **Vjerica Radeta** Sami ste u jednom delu ministre rekli, da je javni servis pre nekoliko godina kada su to oni rekli da žele da se približe komercijalnim televizijama zbog gledanosti itd.Nemamo ništa protiv i vi na taj način možete da utičete, da kažete kada se radi budžet, da kažete – ovi hoće da se bave komercijalnom televizijom, neka zarađuju kao što zarađuju i privatne televizije, a sa aspekta Ministarstva kulture oni ne doprinose ništa, mislim na RTS, ne doprinose razvoju kulture, širenju tradicije, opismenjavanja itd, ničeg što je u interesu građana Srbije, što se može očekivati na takvoj jednoj televiziji. Onda lepo kažete – predlažem da se oni više iz budžeta ne finansiraju. To bi bilo, onda neka izvole, ne finansiraju se iz budžeta, ne finansiraju ih građani, neka izvole onda i neka uvode kakve god hoće programe, neka na taj način dolaze do gledanosti. Ako im mi plaćamo pretplatu i ako im se plaća taj njihov loš, složili smo se, loš program iz budžeta, onda i te kako imate uticaja i vi, a mi ovde.Tako ovde.Tako da, što se tiče, pomenuli ste upravni odbor. Mi se zalažemo godinama, decenijama, upravni odbor javnog servisa mora da se bira u Narodnoj skupštini i mora da bude odraz snaga u Narodnoj skupštini. To što svi pokušavaju, ne svi, ali mnogi kroz medije da nekako satanizuju stranke, pa ne postoji demokratija bez stranaka, položaj stranaka je definisan Ustavom. Kakva je to, šta je to loše i šta je sramotno reći – da, političke stranke koje je narod poslao u Narodnu skupštinu sa određenim procentom glasova tog naroda, ima pravo da predloži svog člana u Upravni odbor RTS, i onda možemo svi zajedno da govorimo o pojedinačnim tim članovima i da ih menjamo i uopšteno rad Upravnog odbora, a onda samim tim uopšte i o radu javnog servisa. Dakle, rešenja postoje samo da se složimo da hoćemo. Reč ima narodni poslanik Mirjana Dragaš.Izvolite. **Mirjana Dragaš** Hvala, poštovani predsedavajući.Gospodine ministre, gospodo poslanici, ja bih se uključila u ovu raspravu kada je reč o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, ali više opet da se vratimo samo i suštinskoj temi o onome šta je donelo ovaj Predlog izmena i dopuna zakona, a iz ove prethodne rasprave jasno se može videti da je, ono što smo rekli u načelnoj raspravi, u stvari kultura sve, sve ono što nas okružuje i zato u samom zakonu nema definicije samog pojma kulture.Kada je reč o ovom samom predlogu, smatram i radi nas samih, radi javnosti u celini, da se mora istaći da je ovakav, po meni, veoma zaokružen i jako dobro za naredno vreme koncipiran Predlog izmena i dopuna zakona, u stvari rezultat jednog prethodnog rada Ministarstva, koje je zaokružujući pojedine sektore i delatnosti, neposredno bivajući u stalnoj komunikaciji sa institucijama kulture na različitim nivoima, na različite načine.Koliko sam ja imala uvida i po lokalnim samoupravama i institucijama svuda po Srbiji, u stvari saželo jednu jedinstvenu misao da u budućem vremenu je veoma važno kulturu na neki način i sva dešavanja objedinjavati, imati celovit uvid u to, ali ono što smatram da je ovde posebno važno jeste stavljanje priličnog akcenta na ono što je naše očuvanje baštine bilo pokretne, bilo nepokretne i njena digitalizacija i mikrofilmovanje o čemu je u načelnoj raspravi bilo reči.Te dve stvari po meni toliko su značajne da se o njima mora ponovo reći nekoliko reči. Upravo sa stanovišta svega onoga što je opet politika, ali međunarodni odnos prema kulturi Srbije i onome što naša kultura definitivno sa sobom nosi, što je bila i onoga što će sigurno biti, a to je potreba preotimanja raznih subjekata i raznih faktora da ono što je srpska baština postane njihovo zato što je oni nemaju.E, zato je važno po meni, u ovom vremenu e upravo svojim delovanjem ministarstvo pokazalo tu visoku odgovornost i nacionalnu svest ne ugrožavajući pravu nikoga i ničega i da sačuva to što je baština na celom srpskom prostoru i da je dokumentuje ne samo sada za ova, što bi rekli, burna vremena nego upravo za ono sve što će doći u budućem vremenu i što traži od nas adekvatan odgovor i odgovornost.Kada je reč bila o detaljima koje je ovaj zakon doneo u raspravi se pominjalo, što je od izuzetne važnosti, naravno, neprocenjive skoro, obnavljanje i vraćanje u funkciju starih, vrednih, drevnih institucija kulture bez kojih smo kao nacija bili ko bez ruku, ja bih rekla, Narodnog muzeja, Muzeja savremene umetnosti. Evo ovih dana Narodno pozorište u Vranju, ja bih istakla i pozorište u Subotici, sve to pokazuje da u stvari Ministarstvo kulture ne centralizuje svoje delovanje na glavni grad nego razređuje po svim lokalnim samoupravama u skladu sa određenim zahtevom, vremenom, politikom, trenutnim ciljevima itd.Dakle, koji je u ovim događanjima, u prethodnom vremenu bio veoma važan, ali i koji je iznedrio jedan veoma dobar pravac koji će obezbediti još bolje rezultate za naredno vreme. Takođe, ne samo zaštita objekata, odnosno institucija kulture. Istakla bih da je ovo ministarstvo u velikoj meri posvetilo pažnju sadržajima onim što se zaista događa.Pomenuću ovom prilikom da je marta prošle godine u Sremskim Karlovcima bila usvojena, odnosno potpisana tzv. poveća o srpskom kulturnom prostoru koja kao takva uopšte do sada nije postojala i koja je objedinila na jednom mestu u tom tako slavnom malo ali velikom mestu kao što su Sremski Karlovci sve predstavnike srpskog naroda, srpskih zajednica koje žive van teritorije Republike Srbije, bilo u njenom okruženju ili u dijaspori.Šta je pokazao između ostalog taj susret? Ne samo značaj potpisanog dokumenta, nego osobito prisutnu pozitivnu energiju kojoj su ti ljudi koji ne žive u Srbiji pokazali i svoje svoje pozitivno raspoloženje, ali i zahvalnost što se na takav način govori o jedinstvenom srpskom kulturnom prostoru i što svi zajedno možemo da se na jednom mestu, na jednoj visokoj i značajnoj temi vidimo i prepoznamo. Mislim da takve stvari treba da budu i u buduće u fokusu jer to jako ohrabruje sve članove srpskog naroda koji žive van države Srbije, ohrabruje ih u svom delovanju i ohrabruje na svom mikro prostoru, u sredinama gde oni žive, upravo da zaštite ono što je imanentno samom samom srpskom biću.Kazaću još samo ovaj primer. Koliko je ministarstvo sa svojim predstavnicima, zaista imam potrebu da kažem gospodine ministre i u vašoj ličnosti bilo prisutno svuda gde je važno događanje i vreme u kulturi jedan paradoks od pre 20 godina i nešto što je prisutno danas.Naime, posle 2000. godine tada ustanovljena državna vlast je imala ideju da ugasi npr. sajam knjiga i posle 2000. godine, posle 50 godina njegovog postojanja ustanovi ponovi prvi Sajam knjiga ministara kulture koji na Sajmu knjiga se nisu pojavljivali itd. Sada je ministarstvo prisutno i pokazuje da se u svakom tom segmentu na svakom važno mestu daje odgovarajući odgovor na dešavanja i na inicijative, u ovom slučaju književnika i izdavača zajedno sa stranim piscima i izdavačima koji se na Sajmu knjiga sreću upravo podsticaju onoga što je naše zajedničko stvaralaštvo.Kada smo kod ovoga, smatram da bi možda u narednom periodu, to je samo jedna od sugestija koja se može naći u budućem planu bilo dobro da ovo ministarstvo, da ova naše Ministarstvo kulture ima inicijativu zajedno sa svim ostalim subjektima u državi, da se najzad napravi zgrada beogradske opere i da i da time zaokružimo sa institucijama kulture naš trg Republike u Beogradu, a o tome generacije pre nas, takođe govore, isto mislim da ne bi bilo diskutabilno obnoviti bombardovanu Narodnu biblioteku. Taj kraj Beograda dobija šmek starog Beograda, obnavlja se, na tom mestu stradanja srpske knjige, na simboličan način smatram da treba obnoviti instituciju koja će biti i hram, da se više nikad ne ponovi, a nešto što će biti feniks onoga što će se u narednim generacijama događati.Naravno, kada je o svemu ovome reč, bilo je prisutno, danas jako prisutno, ono što se događa u medijima, gde smatram da mora da postoji odgovornost za ono što je rečeno i da mora da postoji kultura izražavanja i dijaloga. Ali, to nije samo zadatak Ministarstva kulture, bez obzira što ima u svom naslovu kulturu i informisanje, to je naš zajednički rad, i političara i svih drugih faktora. Upravo je to poziv svima na udruživanje snaga i na odgovornost za ono što je urađeno.U tom smislu smatram da su dosadašnji rezultati Ministarstva kulture, kada je posebno reč sada o ovom Predlogu zakona u kulturi vrlo obećavajući i u tom smislu oni će se sigurno sačuvati, srpsko kulturno biće, srpsku baštinu i stvoriti njeno trajanje u narednom vremenu. Hvala